заповядайте да заемете местата си. Както отбелязахме и гласувахме по-рано, ще продължим със законодателна дейност.

Първо гласуване на Законопроект за изменение на Наказателния кодекс. Вносители: Анна Александрова и група народни представители на 13 март 2020 г. 2. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето. Вносители: Даниела Дариткова и група народни представители на 13 март 2020 г. Моля, режим на гласуване.

На свое извънредно заседание, проведено на 13 март 2020 г. Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение на Наказателния кодекс, № 054-01-22, внесен от Анна Василева Александрова и група народни представители на 13 март 2020 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието – господин Данаил Кирилов, министър, и от Прокуратурата на Република България – госпожа Мария Шишкова, заместник на главния прокурор. Законопроектът за изменение на Наказателния кодекс цели прецизиране на разпоредбите относно престъпленията против народното здраве. Предлага се завишаване на размера на наложената санкция, когато деянието е насочено срещу спазването на правилата и мерките за противодействие на разпространението на заразителни болести. Предвижда се, когато деянието е извършено по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, наказанието да бъде лишаване от свобода до пет години и глоба от десет до След проведеното гласуване Комисията по правни въпроси с 20 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Наказателния кодекс, № 054-01-22, внесен от Анна Василева Александрова и група народни представители

Има ли го? Няма го. Смяна на точката тогава. Понеже госпожа Дариткова беше на интервю и затова сменихме точките. Но нека да направим тогава предложение: прекъсваме, за да можем да направим копие на Доклада, за да го имате. Разменяме точките. Предлагам, уважаеми колеги, процедура –

Това го правим, защото докладът за Наказателния кодекс на второ четене все още не е готов, не е раздаден на народните представители.

Госпожо Дариткова, заповядайте да ни запознаете с Доклада на Комисията по здравеопазването. № 054-01-21, внесен от Даниела Дариткова и група народни представители на 13 март 2020 г. На свое извънредно заседание, проведено на 13 март 2020 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 054-01-21, внесен от Даниела Дариткова и група народни представители на 13 март 2020 г. На заседанието присъстваха министърът на здравеопазването господин Кирил Ананиев и заместник-министърът на здравеопазването госпожа Жени Начева. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от доктор Даниела Дариткова, която информира народните представители, че настоящата законодателна инициатива е във връзка с нарастващото разпространение на вируса COVID-19 и предприемане на необходимите мерки за неговото ограничаване на територията на Република С предлаганите нормативни промени се цели увеличаване размера на глобата за лицата, които са болни от заразна болест и които откажат задължителна изолация и лечение. Предвижда се същата норма да важи и за контактните лица, които са с доказано носителство на заразна болест. Нормативните промени се предлагат предвид обстоятелството, че редица граждани, поставени под карантина от компетентните органи на държавния здравен контрол, не я спазват, което води до драстично увеличаване на разпространяването на вируса в страната ни. Доктор Дариткова поясни, че очакваните резултати от прилагането на предлаганата нормативна уредба са свързани с осигуряване на навременна защита на гражданите на Република България от разпространение на вируса COVID-19. Народните представители се обединиха около становището, че предлаганите изменения и допълнения са навременни и следва да бъдат приети във възможно кратки срокове. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: 12 гласа „за“, „против“ и „въздържал се“ няма, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 054-01-21,

Моля, поканете заместник-министър Начева в залата. Откривам разискванията. Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам желания. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 054-01-21, внесен от Даниела Дариткова и група народни представители на 13 март 2020 г. Гласували

Уважаема госпожо Председател, на основание чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя процедурно предложение: току-що приетият на първо гласуване Законопроект да бъде подложен и на второ гласуване. Моля, режим на гласуване.

§ 2. В чл. 215 изречение първо се изменя така: „Болен от заразна болест, посочена в чл. 61, както и контактно лице, което чрез изследване е с потвърдено носителство на заразна болест, посочена в чл. 61, който откаже задължителна изолация и лечение, се наказва с глоба в размер на 5000 лв.“

при закупуване от възложителите на медицински изделия и лични предпазни средства, необходими за осигуряване на противоепидемичните мерки, въведени с акт на министъра на здравеопазването или директор на регионална здравна инспекция, в случаите на обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на

го? Добре, добре, продължаваме тогава, няма почивка. Това нещо с мотивите, разпореждането – всичко е наред. Добре, продължаваме, колеги. Доклада за първо четене госпожа Александрова го изчете. Давам думата за изказвания. (Реплики: „Няма, няма!“) Господин Кутев иска изказване.

положение от Правилника на Народното събрание, за да изкажа мнение, което е различно от мнението на моята парламентарна група. Лично аз няма да подкрепя този закон с няколко основания. Първото е, че днес сутринта, когато идвах насам, след вчерашното дълго очакване от целия български народ в разстояние на часове какво ще излезе всъщност от заседанието на Министерския съвет, аз дълбоко се надявах, че това, което видим сутринта, ще бъде не просто извънредно положение, а някакъв набор от разумни мерки, които да водят до ограничаване и до справяне с кризата. Определено тук се говори за това какво са се опитали да направят и от Щаба, и от правителството. Аз лично не смятам, че предложените промени, както и извънредното положение, не смятам, че те ще доведат реално погледнато, до борба с вируса, такава, от каквато поне всички ние имаме нужда. Аз очаквах, че днес в Народното събрание ще стане дума примерно за това как се осигуряват болничните легла, как се осигуряват респираторните апарати, как се осигуряват дезинфекционните средства и куп други неща, от които аз не разбирам, защото това е работа на докторите и на тези, които се занимават с медицински мениджмънт. За съжаление, това, което ни предлагате в момента, всъщност са нова порция на повишаване на наказанията за гражданите. Аз искам да Ви изненадам с една теза. Гражданите имат нужда да ги лекуваме, а не да ги наказваме. Това, което всички очакват от нас, е здравната системата, която струва милиарди, да работи така, щото, когато се разболееш да ти бъде гарантирано здравеопазването, записано в Конституцията. Вместо мерки по отношение на това как ще ги лекуваме и в предишния Законопроект – в по-малка степен, но в този – в много по-голяма степен, ние всъщност говорим за това как ще ги наказваме. Аз бих искал да видя мерки, които принуждават правителството и управляващите да направят така, щото епидемиологични условия да не могат да се създават или ако са създадени, да могат да се преодоляват не за сметка на гражданите. Не смятам, че виновни за сегашната ситуация са гражданите и не мисля, че те трябва да бъдат наказани за това. А това, което Вие ни предлагате с този законопроект, на практика означава увеличаване на наказанията. Освен всичко друго, вече видяхме заповед на министъра на здравеопазването, с която се затварят магазини, барове и така нататък, което по принцип е тежък удар по частния бизнес. Той сигурно се случва в цял свят в момента, но в по-голямата част от света срещу това стоят някакви мерки, нито дума не видях за това как ще ги компенсирате? Предполагам, че следващата седмица ще стигнем до въпроса как компенсираме бизнеса, който ще фалира – тази част от него, която ще фалира. Предполагам, че следващата седмица ще стигнем може би до данъчни облекчения за тези, които са в криза, може би следващата седмица ще стигнем до някакви по-конкретни мерки как осигуряваме онези медицински дейности, които не можем да осигурим. Съдейки поне по това, което се случва в Италия, ние сме в пъти назад. И не сме назад, защото гражданите са злоупотребили с нещо, назад сме, защото здравната система, за която плащаме, не си е свършила работата. Защото при милиарди за здравеопазване, при наличие на държавен бюджет, при наличие на един куп държавни възможности, в крайна сметка ние сме оставили нещата в ситуация, в която тези граждани да нямат стабилност и да нямат сигурност в здравната система и в собствения си живот. Така че аз искам да видя как България се грижи за гражданите си, а не как ги наказва. Нарочно си мълча в момента, защото чувам оттатък как няколко човека ми подвикват: „Хайде, сядай бе!“ Вижте, аз ще седна, нещата ще продължат нататък. В крайна сметка безобразието и цинизма, които проявявате, си е изцяло за Ваша сметка. Ако обичате, нека двама или трима, дето се обадиха и казаха: „Хайде, сядай бе!“, да излязат и да кажат защо! С удоволствие ще вляза в този разговор. Но, пак Ви казвам, цинизмът да обвините гражданите, а не министрите си е недопустим. Това е форма на дебелоочие, което, повярвайте ми, не само аз ще забележа.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Вземам думата просто защото явно някой е подвел господин Кутев, може би не е прочел добре Закона и просто смятам, че наистина трябва напълно правилна информация да достига до българските граждани. Никой не приема Закон, с който да бъдат глобявани някакви си български граждани просто ей така и те да не бъдат лекувани – напротив. Законът, който уж консенсусно всички приемаме, е във връзка единствено и само с мерките за ограничаване на заразата. Говорим за недисциплинирани хора, които са поставени под карантина и не изпълняват задължението си да я спазват. Така че няма такова масово глобяване на български граждани. Този закон, който спешно трябва да приемем, не предвижда това. Моля Ви, господин Кутев,

Госпожо Таскова, аз направо се удивявам на това какъв разговор водим! Това е Народно събрание или е нещо друго? Вие просто ме изумявате! Добре, нека да прочетем параграф единствен: „В ал. 1 след думата „Наредба“ се добавя „правила или мерки“, а думите „с пробация или с глоба от 100 до 300 лева“ се заменят с „лишаване от свобода от 3 години и глоба от 1000 до 10 000 лева“. Какво ми говорите? Следващата ал. 2 се изменя със: „от 5 години затвор“ и от „10 до 15 хил. лв.“ Какво ми говорите? Значи, говорим за затвор от 5 години, а Вие ми говорите за някакви несъвестни граждани. Кое не разбрахте? Ще ги затваряте ли гражданите? Какво решихте? Благодаря, уважаеми господин Кутев. (Шум и реплики.) Колеги, моля за тишина! Други изказвания? Господин Жаблянов, заповядайте за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Днешният ден е паметен за Народното събрание, предполагам, и за голяма част от нашите граждани. Не само защото сутринта взехме решение за въвеждане на извънредно положение, а и за начина, по който предлагаме промени в законите и вземането, така да се каже, на допълнителни, екстрени или извънредни мерки. Няма нужда да се обосновавам с това, че правителството започна своята дейност наобратно. Първо, обяви посред нощ въвеждането на извънредно положение, без никой да знае какво означава това извънредно положение, включително и самото правителство, а това, което ни се предлага като законодателство след това, потвърждава този факт. може да се направи като извод от предложените законодателни изменения? Първо, Народното събрание се захвана със законодателство днес след обяд, в една полухаотична обстановка с неясни предложения от страна на Министерството на здравеопазването. Предложенията, които са направени във връзка с Наказателния кодекс, не е ясно зад тях дали стои Министерството на правосъдието. Тоест Министерският съвет в тази ситуация отсъства. Вносители на въпросните предложения са народните представители. Сутринта ние гласувахме с нашето решение отговорността по въвеждането на извънредното положение да бъде на Министерския съвет. Извънредните мерки в законодателството ги правят народни представители от различни парламентарни групи! Къде е отговорността на изпълнителната власт по приложението? Изпълнителната власт е тази, която трябва да разработи мерките и да ги предложи на Народното събрание по смисъла на Решението, което беше гласувано тази сутрин. Това, че изпълнителната власт не е готова с предложените мерки, не означава, че тук трябва да започне да кипи процес на законодателна импровизация. Това не се отнася само до днешния ден. Начинът на подготовка на законодателните актове от нашия състав на Народното събрание е обект на критика от професионалните среди от доста дълго време. По начина, по който процедираме днес, ние само затвърдихме критичните аргументи по наш адрес. С какво трябваше да започне един обмислен, разумен пакет от мерки, извънредни мерки, които несъмнено се налагат, от ситуацията в Европа и в света? Трябваше да започне със състоянието, ролята и отговорността на здравните или на лечебните заведения в Република България. Какви са възможностите всеки български гражданин, който почувства или усети, че има някакви симптоми на заболяването, което се описва прекрасно по всички телевизионни канали, да отиде веднага и да потърси медицинска помощ? Какво от тези изменения днес предоставя такава възможност? В тези изменения, които Вие предлагате, такава възможност няма. Единствената възможност е да се обади на личния си лекар, така както съобщават по телевизионните канали – по телефон. И оттук нататък? От Вас, уважаеми колеги, не очаквахме, но очаквахме от правителството, от министър Ананиев да внесе смислено предложение за бързи, екстрени изменения в лечебните заведения, да стане ясно кои от лечебните заведения ще поемат спешните случаи – това трябва да го знае всеки български гражданин. (Шум и реплики.) Кой ще поеме отговорността за отсъстващото законодателство?

Относно част от бележките от залата, които вземам предвид не за друго, а защото някои от тях са разумни. Това, което трябваше да направи днес, струва ми се, Народното събрание – да насрочи извънредно заседание, макар и за събота, макар и за неделя; да изчакаме Министерският съвет, експертите от министерствата да подготвят законодателни и нормативни изменения, които да бъдат в съзвучие с другите нормативни актове. Това, което правим днес, е едно PR упражнение, а на всичкото отгоре това, с което започваме, и тук се позовавам на изказването на моя колега Антон Кутев, това, с което започваме, е Наказателният кодекс! Уважаеми колеги,

и реплики), те са хора, наши съграждани, които се нуждаят от състрадание и помощ. Не може Народното събрание да започва с изменение в Наказателния кодекс, затова че някой избягал от болницата. Някой се е уплашил и е избягал от болницата и за пет години влиза в затвора! Това пише в Наказателния кодекс. (Шум и реплики.) Това, което предлагате, уважаеми колеги, не са най-добрите мерки, които би следвало нашето Народно събрание да вземе днес. Мерките се предлагат в резултат на създадената извънредна обстановка, хаоса в законодателната и в изпълнителната власт, предизвикан от мнозинството. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря, господин Кутев. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение на Наказателния кодекс, № 054-01-22, внесен от Анна Василева Александрова и група народни представители на 13 март 2020 г. Гласували

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Моля на основание чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание току-що гласуваният законопроект на първо четене да бъде подложен на второ гласуване. Благодаря, госпожо Александрова. Моля, режим на гласуване по така направената процедура.

така: „(2) Ако деянието е извършено по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба от десет до петдесет хиляди лева.“

започваме да гласуваме. Първо, подлагам на гласуване редакционната поправка в наименованието на Закона. Гласували

наименованието с гласуваната редакционна поправка и параграф единствен със съответното допълнение. Гласували

разпратила съм до всички министри писма със съответните предложения от тях за законодателни инициативи. Очакваме такива предложения от тях до понеделник. Имайте готовност във вторник за извънредни комисии по съответните